Dragica (SDP)** I još ćemo večeras kako smo dogovorili odraditi: - Prijedlog zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u vezi zahtjeva za raspisivanje Državnog referenduma o uređenju pitanja davanja Hrvatskih autocesta u koncesiju

Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 76.sjednici održanoj 25.studenog 2014.godine raspravio je zahtjev za raspisivanje Državnog referenduma o uređenju pitanja davanja Hrvatskih autocesta u koncesiju koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dana 17.studenog 2014.godine dostavio Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. Odbor je predmetni zahtjev raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo kojim je propisano da u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži Ustavom RH propisan broj birača odbor priprema prijedloge odgovarajućih akata. Na temelju svoje nadležnosti odbor je dužan utvrditi ispunjenje pretpostavki iz članka 87. stavka 1. i 3. Ustava Republike Hrvatske. da važećim zakonom koji uređuje pitanja referenduma u Republici Hrvatskoj nije propisano tko obavlja provjeru broja i vjerodostojnost potpisa birača odbor je imajući u vidu dosadašnju praksu jednoglasno sa 8 glasova za predložio Hrvatsku saboru da donese sljedeći Zaključak: "Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja Hrvatskih autocesta u koncesiju koji je predsjedniku Hrvatskoga Sabora dostavi Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma aktom od 17. studenog 2014. godine.". Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime Hrvatskih laburista kolega Mladen Novak.

sada je i to promijenjeno, sada možemo se vratiti na ovu temu. Zaključak odbora koji kaže da će se uputiti, poziva se hrvatska Vlada da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma. I što onda? Ima li kakav rok do kada oni to moraju napraviti? Nema. U međuvremenu dobivamo najave ministra Siniše Hajdaš Dončića koji kaže da će dati ostavku ako monetizacija propadne, ako ne bude izvršena na način kako je to Vlada sebi zacrtala pa onda iza toga kada vidi prijetnju, realnu prijetnju da referendum bi mogao biti i nepovoljan za Vladu onda kaže ako propadne koncesija prodati ćemo HAC-ONC, pa dva dana iza toga premijer kaže nema pojma o čemu je to Hajdaš govorio, na Vladi o tome nisu raspravljali. Pa onda iza toga ministar kaže to je samo hipotetski odgovor, pa bih ja na to rekao da mi imamo izgleda samo hipotetski odgovornu Vladu i ministre ministre jer ovakva procedura je stvarno krajnje neozbiljna. Kada je da bi uopće priče oko referenduma, na kraju krajeva zbog čega imamo sada svu tu silnu nabavu referenduma koji se ili su održani ili se najavljuju ili su u nekoj proceduri, to je iz razloga što narod jednostavno nije zadovoljan načinom pokazuje i na taj način iskazuje svoje nezadovoljstvo sa načinom na koji funkcionira ova vlast. ova Vlada bila odgovorna onda bi stavila moratorij na sve odluke koje se odnose na referendumska pitanja a koja su u suprotnosti sa postavljenim referendumskim pitanjem. ajmo sada hipotetski što bi rekao naš ministar raspisani je natječaj, potpiše se ugovor sa nekim o koncesiji o monetizaciji autocesta, nakon toga se Ustavni sud očituje i kaže da je pitanje u skladu sa Ustavom, održi se referendum i na referendumu kaže nema prodaje, odnosno nema monetizacije autocesta. Tko će u tom slučaju, odnosno što ćemo u tom slučaju prvo napraviti. A ako ćemo napraviti ono što je narod referendumom izglasao i rekao da nema monetizacije autocesta tko će onda platiti onu štetu koja neminovno mora proizaći iz sklopljenog ugovora. Ova Vlada praktički radi sve da onemogući građane da raznim referendumima, građanskim izjašnjavanjem da ostvare neke svoje prijedloge da ih realiziraju. Najbolji dokaz je za to ako se ne varam, danas je to bilo na Odboru za Ustav Izmjene zakona o referendumu koji kaže da će se potpisi prikupljati u uredima državne uprave u uredovno vrijeme. Znači građani ukoliko žele se izjasniti protiv ili eventualno za nešto morati će uzeti slobodan dan, morati će otići jedan dan na bolovanje da bi mogli u uredovno vrijeme doći u ured Državne uprave i izjasniti se jednim potpisom koji traje otprilike manje od pola minute da su oni za takvo rješenje. Da li je to realno očekivati? Da li je realno očekivati uopće da u tom slučaju je moguće za bilo koje pitanje skupiti dovoljan broj potpisa? To je jasna poruka, to nama ne treba, ne želimo to i naći ćemo načina, odnosno našli smo načina da to spriječimo. Da bi ova procedura bila fer, korektna, poštena prema građanima, da bi ona bila ono što bi ustvari trebala biti bilo bi najlogičnije da se prvo pitanje uputi na Ustavni sud. Ukoliko se Ustavni sud izjasni da je pitanje u skladu sa Ustavom, onda i građanima šaljemo poruku idete, imate imate mogućnost staviti potpis na nešto što je u skladu sa Ustavom. Pitanje referendumsko je ustavno pitanje, no međutim očito je želja da se na svaki način spriječi i onemogući građane da sudjeluju u donošenju bilo kakvih odluka, pa čak i kad je evidentno da građani nešto takvo žele. Ako se ne varam, za ovu, konkretno po ovoj temi ima negdje oko 600 i nešto tisuća potpisa, 525, toliko je pred nama. I sad pod uvjetom da je recimo 10% što je maksimalno, dosad se pokazalo da je tih 10% maksimalnih nije pravovaljanih to je još uvijek dovoljno, apsolutno dovoljno da se krene sa referendumom. Ali ne, mi ćemo to sad na provjeru slati. Ta provjera nema nikakvog roka, nema vremena ograničavajućeg dokad ta provjera može trajati. Dal to može trajati ovih 25 godina na koliko će se potpisat koncesija ili monetizacija? po našem mišljenju krajnje izigravanje volje naroda. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, koliko nas ima, 13. U ovako kasne sate ovako važna tema o kojoj hrvatski građani, a ja vjerujem i većina saborskih zastupnika ustvari ima vrlo malo spoznaja, onih ključnih financijskih da bi uopće mogli razgovarat o nj ima. Dakle klub HDZ-a će podržat ovaj prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, međutim ostaje niz pitanja. Prvo je najava ministra, predsjednika Vlade da će se praktički ugovor o monetizaciji potpisat do veljače. Dakle sam taj proces se odvija, istovremeno referendum, to neka pravnici se bave egzibicijom, a mi ekonomisti ne volimo se s njima prepucavati jer obično to završi kako završi. Međutim, sad bih vas sve podsjetio na Zakon o koncesijama, kad je klub HDZ-a amandmanom tražio da se u Zakon o koncesijama ugradi da ovakvim poslovima kao što je monetizacija se ne može uopće govoriti niti tko može stupit u postupak prije nego što se to definira zakonom u Hrvatskom saboru. zakonom u Hrvatskom saboru. Onda bi praktički svaki zastupnik imao priliku se izjasniti, dat svoje mišljenje, svoje viđenje te stvari i na kraju krajeva bio bi zakon o tom … koji bi se trebao dogoditi. Ovako u proteklim mjesecima praktički svi politički čimbenici, sindikati, nevladine udruge, organizacije, svi su se u principu izjasnili i već se naprosto zna tko kako razmišlja. Ono što sigurno nije dobro, nije dobro da je Vlada ovo cijelo vrijeme pričala o tome da je ovo jedino rješenje jer ako se ne dogodi monetizacija slijedi propast ove ove države. Međutim, ja bih u ime kluba rekao … gospodo … nakon monetizacije vam ostaju dugovi i to je činjenica. Međutim, kad pogledamo što je Vlada u protekle tri godine radila i kako je odustajala od strukturnih reformi, kako je odustajala od raznoraznih procesa, međutim monetizacija je nešto za što se čvrsto drži. Ja bih isto tako podsjetio kolege zastupnike jer kad Vlada priča o kreditima, o visokim kamatnim stopama onda bi bilo konačno vrijeme da ih objavi koji su to krediti, onda bi vidjeli da je većina suglasnosti za te kredite i to jednoglasno dana upravo ovdje u ovom Visokom domu. Jer to su sve krediti koji su dobiveni od EIB-a, EBRD-a, CEB-a i IBRD-a, dakle većina tih kredita, a ti se krediti se ne mogu podići prije nego što o njima raspravi i odluku donese Hrvatski sabor. Jedan kredit koji, zapravo dva kredita, jedan je hac-a i HRZ-a iz 2009. godine dignut po toj i toj kamatnoj stopi. Bilo bi najbolje da Vlada kod komercijalnih banka u Republici Hrvatskoj i da pogleda na svjetskom tržištu financijskoj pod kojim uvjetima su se tada zaduživale hrvatske tvrtke i onda će se moći reći jel ta kamatna stopa bila ovakva ili onakva. Međutim, isto tako postavlja se elementarno pitanje da li je Vlada razgovarala sa kreditorima. Da li je Vlada razgovarala sa kreditorima. Jer vi ako imate od nekoga kredit, ako ste taj kredit sklopili sa međunarodnim financijskim institucijama, ako je taj kredit odobrio Hrvatski sabor onda to ima snagu međunarodnog sporazuma. To se baš ne može samo tako raskinuti i prekršiti. Kažem to je puno stvari o kojima nitko nije govorio. Ja mislim da danas pitate građane Rijeke da li su sretni što im je obilaznica napravljena, a i ta riječka obilaznica spada u ovaj dio duga ARZ-a i HAC-a i to je kredit mislim sa EIB-om i sa EBRD-om, onda će vam sigurno građani Rijeke reći od prvog do zadnjega da je ta zaobilaznica naprosto rasteretila Rijeku i da Rijeka dok ta obilaznica nije napravljena nije mogla disati. To svi znaju. I na kraju krajeva kad je potpisivan ugovor o kreditu onda bez obzira što su gradonačelnik i župan iz druge političke opcije, a tada je bila HDZ-ova Vlada svi su bili sretni da se to potpiše da se taj konačno problem riješi. Dakle niz takvih stvari, međutim danas jedna politička opcija isključivo inzistira da je ovo jedino rješenje. da ova Vlada voli trčati pred rudo najbolji pokazatelj je odluka da se Hrvatskim autocestama uzme 40 lipa i da se 20 lipa da Hrvatskim cestama, 20 lipa Hrvatskim željeznicama. Dakle, Vlada je i prije bilo kakve odluke, prije bilo čega donesla odluku mi idemo u monetizaciju u HAC-u, ne damo joj 40 lipa, upotrijebit ćemo ih za nešto drugo. Međutim, svi zaboravljamo kad je krenula velika ekspanzija cestogradnje u Republici Hrvatskoj da su ceste tada tretirane kao ključni infrastrukturni objekat za razvoj Republike Hrvatske. I možemo mi danas pričati koliko god hoćemo i o prometu i o svemu, da Hrvatska nema ovakve autoceste i da nema i ove obilaznice oko Rijeke pitanje je da li bi Hrvatska imala toliko turista, da li bi broj tih turista mogao doći u Hrvatsku. To je elementarno pitanje. Pa zar nije logična stvar da onda i oko vraćanja kredita sudjeluju svi na određeni način. Ali vrlo je interesantno da netko tko će dat Hrvatskoj državi jedan dio sredstava njemu se to isplati i zaradit će ohoho para. Međutim, cijelo vrijeme se prešućuje da ciljani iznos koji želi država postići sa ovom monetizacijom je negdje između 2,4, 2,9 milijardi eura nije pokriće kompletnog duga Hrvatskih autocesta i …/Govornik se ne razumije./… Dakle, ostaje jedan dio duga, ostaje negdje 11, 12, 13 milijardi ovisno koliko će se postići, ostaje državi. Država će to morati vraćati. S obzirom da država ima deficit 20 milijardi, znači država u sljedećih ohoho godina neće moći vratiti taj kredit, nego će se morati zaduživati i reprogramirati taj kredit. Dakle, sljedećih 20 ili 30 godina država će se zaduživati za tih 10, 12 milijardi, plaćat kamate i vraćat kredit na to. Međutim, kad pogledate koliki su prihodi od cestarina, tome dodate prihod od ovih 60 lipa sa drugačijim dospijećem kredita Hrvatske autoceste i …/Govornik se ne razumije./… su mogle bez problema servisirat ovaj kredit i za petnaestak godina praktički vi bez ikakvih obveza sa 1000 km autoceste. To su činjenice, to je prosta matematika. U ovakvoj krizi kad je kretanje hrvatskih građana svedeno na minimum, kad vam nitko ne treba u Hrvatskoj reći da je gospodarska kriza, jer kad se vozite po Splitu kad zbrojite koliki broj šlepera ste prestigli u jednom i drugom smjeru ili kad se vozite pored željezničke pruge i ne vidite teretne vlakove, pa jasno vam je, to vam je najzornija slika da nema gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj i da nema razmjene robe i bilo čega. Jer ako odete u Italiju na autocestu, u Njemačku vi praktički desnom trakom vam je špalir kamiona i ne možete, šlepera i ne možete uopće ući u tu priču. Dakle, logična je stvar da sa gospodarskim rastom, sa rastom plaća, rastom broja zaposlenih, rastom gospodarskih aktivnosti će se povećati promet i to ne za dva, tri posto, nego za dvocifrenu znamenku će se povećati. I prihod od cestarina će biti sigurno veći nakon sljedećih pet, šest godina nego što sad možemo govorit o tome. Pa na kraju krajeva i ovo kretanje cijene naftnih derivata na svjetskom tržištu sirove nafte i pojeftinjena cijene goriva će isto dovest do toga da će se građani vjerojatno više voziti. Dakle, niz, niz argumenata koje možemo pobrajati, koje netko sve mora uzeti u obzir, morao je napraviti dvije ili tri, četiri varijante koje su su da tako kažem prihvatljive za Republiku Hrvatsku u jednoj raspravi prije svega u ovom Visokom domu, a onda i javnoj. U principu odlučit se za koji koncept hoćete. Ne, mi kažemo ako ne monetiziramo autoceste mi ćemo bankrotirati. To naprosto nije istina. Naprosto nije istina, Naprosto nije istina, pa nek' priča šta god tko hoće. Ali ponavljam kolegice i kolege idemo pročistit točke dnevnog reda u proteklih 14 godina, pa ćete vidjeti koliko je odluka u ovom Visokom domu donešeno za kredit EIB-a, EBRD-a EBRD-a i CEB-a. Dakle, o zaduživanju. Jednoglasno u ovom Domu. Vrlo interesantno, tada je to bilo super, a danas je to kaos i kriminal. Pa čekajte malo! Iste političke opcije su i jedna i druga bile gradile, a bile su i u oporbi. I jedni i drugi su bez obzira u kojoj su situaciji bili dizali ruku za te kredite, dizali su ruke za te kredite. Ali ne, mi želimo želimo naprosto reći da će u Hrvatskoj naprosto nestati sunca ako se ne dogodi monetizacija. U Hrvatskoj će nestati sunca ako se dogodi monetizacija, jer mi ako gledamo Hrvatsku, ako gledamo regionalnu neravnomjerenost u razvoju, onda mi praktički prodajemo ključni infrastrukturni projekat za sve to skupa. Pa pogledajte, Lika koja je ovakva danas kakva je na što bi ličila i koliko bi ona, i ono malo stanovnika ostalo da nije napravljena autocesta. Koliko bi danas bilo stanovnika? Šta bi bilo sa Dalmatinskom zagorom? Mi stalno zaboravljamo kao da se to dogodilo negdje drugdje i nekome drugome. Ali kažem, ako je istina sve ovo što Vlada kaže pa neka napravi popis kredita kako i pod kojim uvjetima su dignuti i neka povuče paralelu kako i pod kojim uvjetima su se u tom trenutku zaduživala poduzeća u Republici Hrvatskoj. A ne zaduživale se po visokom kamatnim stopama. Što to znači? Visoko je relativan pojam. Danas se država zadužuje zbog situacije na tržištu po četiri, tri i pol, četiri posto. Ali se Slovenija recimo zadužuje uz dva posto, Češka i Poljska da ne govorim. Oni imaju nižu kamatnu stopu od toga. Nijemci praktički imaju kamatnu stopu ispod Ali kad pogledate danas koliki je koeficijent rizika za najkvalitetnije, najveće hrvatske tvrtke referentna kamatna stopa vam je 0,40. A znate koliki vam je koeficijent rizika? Od 6,46, 6,40 pa na dalje. tome, nemojmo govoriti ono što nije dobro. I možda za kraj ključno pitanje na koje ova Vlada niti je pokušala, niti želi odgovoriti. Dakle, ono što sam već rekao. Je li Vlada zaista sagledala sve mogućnosti alternativnih rješenja i problema s otplatom kreditnih obveza nastalih izgradnjom autoceste. Je li izgrađena adekvatna studija opravdanosti kako bi se ocijenila opravdanost takvog postupka i javni interes, usklađeno sa planovima i utjecajem na okoliš, proračun itd.? Nije. Kakvi su primjeri zemalja koje su monetizirale autoceste? Mislim da je to najbitnije. Vodeći se iskustvima drugih zemalja u svijetu, prije svega Meksika, Argentine, Kolumbije, Malezije nejasno je kako se koncesionarima isplatilo graditi 100% nove autoceste i njima upravljati u prosjeku 30 godina te ih vratiti državi na upravljanje, a RH izrađivač studije procjenjuje da država može jednokratno dobiti 40% vrijednosti autocesta ukoliko koncesionar dobije koncesiju na 40 godina. Pa vi si uzmite, ako je sad prosječni prihod od cestarine autoceste Zagreb-Rijeka i Hrvatskih autocesta negdje 2 milijarde i još nešto godina pa nek ostane takav a on će sigurno za 5, 6 godina biti preko 3, 3,5 milijarde kuna pa ga pomnožite sa 40 godina pa ćete vidjeti koliki je bruto prinos od toga a uzmite netko danas tko dobije kredit uz 1 ili 2% za 2, 2,5 milijarde eura eura što će platiti RH koliko će ga kapital koštati na 15 godina ili koliko će već dobiti pa ćete onda vidjeti kolika je zarada. Da li RH, i s tim ću završiti,

kod tih gdje je država Hrvatska vlasnik da je ministar financija guverner da li se s tim bankama može pregovarati o reprogramu itd.? Sigurno da može. A isto tako A isto tako J.P.Morgan koji je vrlo često aranžer obveznica RH u interesu da dalje razvija poslove RH bi sa jednim ozbiljnim razgovorom pristao na reprogram kredita koji je bio nepovoljan, ali je bio 2009., naprosto situacija kakva je iz 2009. I to je kredit 100 i još nešto milijuna ARZ-a i 120 milijuna HAC-a od ovih svih ukupnih kredita. Ali nitko to nije pokušao napraviti, nitko nije pokušao razgovarati nego nam se naprosto u noćnim satima servira ovakva odluka da se o njoj ne govori i da o njoj ne priča hrvatska javnost. Prema tome, kolegice i kolege podržavamo ovu odluku odbora, kolega Grbin da ne bi ispalo, ali ovo je bila jedina prilika da klub nešto kaže u ovom Visokom domu o ovom i mi smo kao klub i kao politička stranka a priori protiv monetizacije autocesta. U ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića kolega Branko Vukšić. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Gospodine Šuker imamo sreću što ne predsjeda gospodin Stazić, što predsjeda puno tolerantnija potpredsjednica inače bi bili prekinuti već jer se niste držali "teme" pod navodnicima. Ja ću pokušati nastaviti gdje ste vi završili, a to je, u potpunosti podržavam ovo što ste rekli, nije napravljena računica, nisu obavljeni pregovori i nije napravljeno sve ono prethodno što bi trebalo biti napravljeno da se ceste mogu monetizirati, prodati, dati u najam, bilo što drugo s njima raditi. Jer da jest to napravljeno i da imamo sve te pokazatelje koliko krediti iznose, koliko iznose kamate, koliko iznosi reprogramiranje dugova, koliko možemo na autocestama uz povećanje protoka automobila po autocestama zaraditi u 40 godina i kad bi sve to se podastrlo i kad bi vidjeli da su to veliki gubici tada bi vjerojatno mnogi rekli čujte vi ste u pravu. Međutim, tako dugo dok Vlada nije napravila nitijednu od tih radnji, a svi drugi pokušavaju, pokušavaju od Prometnog fakulteta, prometni stručnjaci pokušavaju iznijeti neke argumente koji su protiv monetizacije cesta, Vlada ne daje odgovore i na njihove izračune. Ja bih se nešto osvrnuo prije toga na jednu demagogiju, danas razgovaramo puno o demagogiji, o referendumskoj pošasti. Morate znati kolegice i kolege da smo mi imali samo jedan građanski referendum. U 24 godine samostalnosti imali smo jedan građanski referendum. Pokrenulo se puno inicijativa za referendume. A zašto se to dogodilo? Kada institucije države ne rade svoj posao tada građani žele, udruge, sindikati, nevladine udruge, preuzeti posao u svoje ruke. I hvala Bogu da se oni primaju toga posla. To smo rekli već u prijašnjim raspravama da nije bilo gospođe Željke Markić mi ne bismo imali raspravu o preferencijalnom glasanju. Mi ne bismo na ovim, na idućim parlamentarnim izborima imali preferencijalno glasovanje kao što se nadam da ćemo imati. Dakle, Dakle, i one stranke i oni klubovi koji su se grlato borili u ovome Saboru za neposrednu demokraciju ustuknuli su pred tom pošasti, referendumskom pošasti. Druga stvar koja zabrinjava je ta, demokracija da, ali samo ako se ja slažem s onim šta ta demokracija traži. Referendumi se procjenjuju o tome jesu li ih pokrenule osobe koje pripadaju lijevom ili desnom svjetonazoru, paše li nam to ili nam ne paše. Pa tako mi sami u ovome Domu dijelimo Hrvatsku na dva dijela, na lijevu i desnu. Jer nam ne paše kad neki građani koji su na desnoj polutki koji pokreću neke inicijative koje se protive našem svjetonazoru. E tu griješimo jako. Prije svega da sam na mjestu predsjednika Vlade sasvim sigurno da bih učinio sve da se taj referendum održi. Kao što da sam bio na mjestu predsjednice Vlade Jadranke Kosor učinio bi sve da se održi onaj referendum, radnički referendum. A tad se učinilo sve da se ne održi radnički referendum i mislim da bi tada HDZ profitirao da je dopustio raspisivanje referenduma. I znamo da su sindikati Vlada se ne smije s ovim referendumom igrati jer iza toga referenduma stoje i sindikati, znači i središnjice sindikata, i cestarski sindikati i mnoge nevladine udruge, iza toga stoji 500 i nešto tisuća građana koji su potpisali, jedinio nisam siguran pošto nije niti moja domena koliko će to, nakon ovog znate da ide slijedeće što će Vlada napraviti a to je bit će postavljeno Ustavnom sudu je li pitanje ustavno ili nije pitanje ustavno. Mnogi pravni stručnjaci sumnjaju u tom. Zato se slažem, a uostalom bio sam jedan i od inicijatora inicijative da promijenimo redoslijed radnji potrebnih za referendum. Prvo i najvažnije da se pita je li to pitanje referendumskom ustavno ili nije i da se tek tada kreće u prikupljanje potpisa. izgleda da želimo 500 tisuća ili više ljudi povući za nos i reći im vi niste bili u pravu jer ste potpisivali ono što ne razumijete. Pitanje koje su vam postavili oni koji žele referendum su vam podvalili, ne nije podvaljeno, nisu oni podvalili, podvalila je Vlada, podvalila je saborska većina koja ne želi izmijeniti iako joj se već nekoliko godina nudi da se izmijeni Zakon o referendumu. Sasvim sigurno da je i jedno od najvećih demagogija da će Hrvatska propasti ako ne bude monetizacije autocesta. Moram vas podsjetiti da je prvi potpredsjednik ove Vlade, gospodin Čačić 2008.godine govorio dugoročno održivo, neće moći dugoročno održivo upravljati javnim dobrima ako se ceste prodaju, monetiziraju. Tada su sve članice današnje Kukuriku koalicije stajale iza toga. I kad je u HDZ-u se pokrenula rasprava o tome, o mogućnostima monetizacije cesta tada su ustali na noge i rekli ne vi ćete onemogućiti buduće Vlade da upravljaju sa Hrvatskom državom. Što se tada promijenilo, ništa došao je SDP na vlast i napravio ono što nije napravio HDZ. I sada želi pod svaku cijenu napraviti ono što je štetno za Hrvatsku. Da Hrvatska vlada napravi sve ono što će napraviti, što bi napravio, nadam se da neće doći koncesionar, tad tad je potrebna koncesija, nije potrebna koncesija. Znači nisu napravili izračune i Hrvatska vlada nema petlje napraviti reda u Hrvatskim autocestama u kojima vlada nered, u kojima vlada kriminal, u kojima vlada korupcija i nemojte misliti da je korupcije nestalo zato što su neki ljudi smijenjeni, to je previše velika mreža koja ne poznaje niti granice SDP-a, HDZ-a, HNS-a bilo koje granice. Ti ljudi nisu, njima nisu važne stranke njima je važan novac, oni se klanjaju novcu. I dalje mislim da tek kad se procesuiraju autoceste da će se vidjeti što se tamo sve događalo. I usprkos tome, i usprkos tom kriminalu, i usprkos preskupoj gradnji autocesta gdje smo utukli novce za koje smo mogli napraviti još 50% autocesta, mogli smo izgraditi Pelješki most, mislim da je velika pogreška monetizirati autoceste. Uostalom uz ovakvo vladanje kakvo vlada Kukuriku Vlada bez obzira prodaju li se autoceste, monetiziraju, daju u koncesiju mi ćemo i onako bankrotirati jer nema nikakve privredne aktivnosti, nema industrijske aktivnosti. Što će se nakon prodaje autocesta, jer kad nešto date na 40, 50 godina možete govoriti kao prodaji i svi govore isto demagoški, niko to neće iznijeti, hoće kapital će iznijeti, kako neće, iznijet će kapital. Pa njima je u interesu iznijeti iz Hrvatske kapital, a nama nije u interesu zaraditi. Dakle, zbog čega Vlada ne želi da da dođe do referenduma? Dvije su stvari, nakanila je dati u koncesiju jer stvarno misli da je to slamka spasa, a nije to slamka spasa nego je to slamka koja će utopiti Vladu. I druga stvar je, zato što zna kao što je znala i gospođa Jadranka Kosor da će to biti referendum za ili protiv Vlade. Ovaj referendum ako se raspiše, a nadam se da će se raspisati ili da će Vlada doći k svijesti, sasvim sigurno da prolazi u korist građana koji su potpisali, neću reći 100% jer samo je Enver Hodža dobio 103% glasova na izborima, ali velikom većinom. I to bi bio poraz politike ove Vlade. Ne trebaju taj poraz, Vlada može odustati od monetizacije autocesta, može se i prihvatiti one tvrdnje onih stručnjaka koji kažu da se može uz refinanciranje, reprogramiranje dugova dobiti znatno veća korist nego monetizacijom. nemamo što poduprijeti ili ne, ovo je procedura, ovo treba ići na prebrojavanje glasova s tim što bi napravio da jesam, ali nisam i neću biti u prilici koju je gospodin Milanović i ova Vlada, ne bih dao pitanje Ustavnom sudu na provjeravanje nego bi se odlučio da ovakvo pitanje ide na referendum i testirao bih sebe jesam li u pravu, i onako je zadnja godina, prijevremenih izbora neće biti, bila bi to jasna poruka SDP-u, možda ih to onda i otrijezni. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Grubišić i Kajin nisu prisutni pa klub gubi pravo rasprave o ovoj temi. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, kolega Milorad Pupovac. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika SDSS-a podržava prijedlog Odbora za Ustav i Poslovnik, da se izvrši prebrojavanje i verificiranje, prebrojavanje potpisa i njihovo verificiranje od strane nadležnih tijela i naravno očekuje da se nakon toga što je moguće prije stvore pretpostavke za to da ta referendumska inicijativa ima jasan odgovor, da li se referendum može održati ili ne. Što se tiče referenduma koji su održavani, kolega Grbin mi je rekao da je bilo ukupno 7 referendumskih inicijativa, od toga 6 referendumskih inicijativa u mandatu ove Vlade. Prva je bila u mandatu HDZ-a koji je pokrenuo sindikati u vezi Zakona o radu. Mislim na zadnju HDZ-ovu Vladu, Vladu gospođe Kosor. I od svih ovih 6 koliko ih imamo u ovom periodu, naravno sve su na svoj način ozbiljne i sve su na svoj način relevantne, ali ova referendumska inicijativa mi se čini najrelevantnijom i najozbiljnijom

ekonomskih sposobnosti države o čemu je nešto govorio kolega Šuker. Sposobnosti države da bude ekonomski subjekt, da ima svoje vlasništvo. To danas nije popularna tema u Hrvatskoj još uvijek da država ima svoje vlasništvo. Ali u Europi postaje sve više. I kad smo kod te teme, dozvolite mi da kad su posrijedi ceste, a o njima zapravo govorimo, da podsjetim kako je to izgledalo prije otprilike pola stoljeća, nepunih pola stoljeća. Spajanje hrvatskog sjevera i hrvatskog juga, Zagreba i Splita, tada je to bilo znatno manje ambiciozno nego što je ovo danas što je napravljeno, predstavljalo je elemenat nacionalnog buđenja i nacionalnog jedinstva. Prije četvrt stoljeća u vrijeme demokratizacije i jasnoga nacionalnog, snažnoga nacionalnog buđenja i folklora koji je u to vrijeme stvaran na marginama takvoga, U Zagrebu su se mogli kupiti kantice sa čistim hrvatskih zrakom i štošta drugo što takav folklor donosi i što je taj zanos i entuzijazam nosio sa sobom. A gdje smo danas došli? Danas smo došli do toga da naravno svima je jasno da se od čistoga zraka ne može živjeti, ali isto tako mislim da bi trebalo postaviti jasno pitanje, da li se može osigurati preživljavanje naše ekonomije i naše države monetizacijom cesta. Da li se može osiguravati preživljavanje naše države i naše ekonomije zapravo privatiziranjem javnog sektora i javnog kapitala? A ovo jeste jedan oblik ili jedna komponenta javnoga kapitala koji ova zemlja ima. On je bio skup i još uvijek je skup za nas, sam sam po sebi uz turizam, a bez razvoja drugih ekonomskih grana, drugih privrednih grana, naravno da cesta neće biti popunjena cijelu godinu, naravno da neće biti dovoljno kamiona i naravno da neće biti dovoljno putovanja ljudi, ali svejedno to jeste naš javni kapital. Kao što su vode, kao što su pošte, kao što su željeznice i kao što su šume i kao što su škole, sveučilišta, domovi zdravlja i bolnice. To je sve netko stvorio. To je naše društveno bogatstvo koje smo naslijedili ili djelomično sami stvorili kao što smo stvorili ceste. sada se postavlja pitanje jesmo li mi u stanju upravljati tim javnim bogatstvom, javnim kapitalom? Možemo li ustrojiti javna poduzeća tako da funkcioniraju u skladu sa ekonomskim principima održivosti i isplativosti? Ili ćemo pod mantrom da svako državno vlasništvo je loše? Da je svaki javni kapital nužno izvor zaduživanja, manipulacija i naravno nekonkurentnosti. Ali s pravom je postavljeno ovdje pitanje, ako se nama ne isplati, kako to da se isplati drugima? S S pravom se postavlja pitanje ako su naši građani posredstvom otplate kredita što glavnice, što kamate za izgradnju ovih cesta, što iz vlastitih budžetskih sredstava izdvajali za te ceste, a onda će još jedanputa ukoliko se dogodi da se ove ceste monetiziraju to izdvajanje ići zapravo tako što će doći do povećanja cijena, do reduciranja jednog broja radnih mjesta i onda ćemo opet oni koji dođu ovdje zapravo na osnovi zarade na cijeni od onih koji će prometovati dakle naših građana uglavnom ili onih koji će boraviti u RH, njima će to biti isplativo. Dakle, postavlja se pitanje, kolega Šuker je tu s pravom rekao, jako je važno da imamo jasnu matematičku računicu, ekonomsku računicu, ali istovremeno je jako važno da imamo jasnu političko-ekonomsku računicu. I nije li vrijeme kao što ovaj referendum sugerira, da mi konačno kažemo da privatizacija nije neizbježno rješenje, da privatiziranje nije rješenje koje se ne može izbjeći, koje je nužno i kojem država nema šta drugo nego da ide u proces privatizacije. Unatoč iskustvu koje imamo, a to od 100 jedinica koje su privatizirane koliko bismo mogli okarakterizirati da su završile uspješno, da nisu propale, da nije bilo potrebe da im se pomaže ili da nije potrebe da ih se sada u predstečajnim nagodbama pokušava spašavati? Vrlo malo. I nije li zapravo vrijeme da država počne razmišljati o tome kako da sačuva javni kapital? I ukoliko je točno da sa dobivenim sredstvima od monetizacije veći dio duga neće biti riješen, ukoliko je točno da veći dio sredstava koji se može dobiti od toga neće ići u investicije, onda se postavlja pitanje opravdanosti za takav potez, onda se postavlja pitanje opravdanosti. Onda je doista neophodno postaviti pitanje našim građanima koliko su oni spremni podnijeti terete za to da se sačuva taj javni kapital ili javno dobro. Dakle, Klub zastupnika SDSS-a nema pred očima ovog trenutka sve brojčane parametre ovoga, nismo ih imali prilike dobiti, ali imamo jasno pred sobom ekonomsko-političku dimenziju ovog problema i ovog pitanja. I jasno nam je da Vlada RH ova i bilo koja sljedeća, treba početi zauzimati vrlo, vrlo oprezan stav prema donošenju odluka da se ide u privatizaciju vitalnih elemenata javnoga kapitala. I to nam je jasno i tu poziciju ćemo braniti ovdje. Ako nas neko uvjeri numeričkim i drugim podacima drugačije spremni smo razgovarati, ali mi mislimo da ovaj referendumska inicijativa sadrži taj ratio ekonomsko-politički koji je Hrvatskoj potreban i koji je nama kao zastupnicima potreban, da izađemo iz ove neoliberalne globalističke, imperativne mantre da nema drugog rješenja osim prodajmo ili iznajmimo, prepustimo drugima da koriste za određeno vrijeme, a zapravo ćemo vjerojatno na taj način podići još jedan kredit koji će biti na teret naših građana koji će ga onda kroz više cijene i kroz različite druge namete otplaćivati umjesto da ga država otplaćuje. Ali onda to treba reći. Eto iz tih razloga mi sa interesom pratimo ovo što će se dogoditi u vezi sa ovom referendumskom inicijativom, smatramo je važnom i smatramo je emancipatorskom za naš ekonomsko-politički život. Smatramo je snažnom podrškom razmišljanjima kako da se počnemo drugačije ponašati i drugačije razmišljati o tome šta su moguća rješenja u ovoj sferi. Branko Vukšić, replika. bolnu činjenicu koja je vezana uz ovaj referenduma, a to je da nema jasne, precizne o tome koliko što košta. Na temelju čega zastupnici mogu odlučivati? Na temelju dojma. U svemu ovom se plasira jedna obmana, najveća obmana ali ne samo u vezi monetizacija autocesta nego upravljanja državnom imovinom, a to je da je javni kapital zlo. Javni kapital jest zlo kada je zlo i nesposobnost u onima koji upravljaju javnim kapitalom. Znači kada nesposobni ili ajmo reći zli koji žele rasprodati državnu imovinu kako bi imali neku svoju korist ili svoj ćeif upravljaju državnom imovinom i kada stvaraju gubitke upravo zato da bi našli alibi kako ono što je u državnom vlasništvu ono što ste vi govorili netko je to stvorio a to su stvorili građani Republike Hrvatske da je država loš, nesposoban gospodar. Ona je toliko loš gospodar koliko su loši oni koji upravljaju javnim tvrtkama. To se dokazalo i na način da su svi oni ravnatelji, direktori koji su bili loši upravljači u javnim tvrtkama kada su došli u privatne tvrtke ili kada su te javne tvrtke privatizirane pokazalo se da su itekako uspješni. Ovdje mislim da je to cilj i nakana prodati a zbog kojih interesa trebati će dati odgovore Vlada. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Milorad Pupovac, odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega ako i nije riječ o doslovnoj prodaji cesta kao vlasništva ali jeste zapravo prodaja prihoda, jeste prodaja mogućeg profita. I u tom smislu je važno da znamo je li to opravdano ili nije opravdano, mi to još uvijek ne znamo u pravom smislu te riječi. I s druge strane ova referendumska inicijativa je vrijedna pažnje i vrijedna podrške zbog toga što nas upozorava da moram početi tražiti ne samo drugačije izračune nego moramo početi tražiti drugačije modele ekonomsko političkoga organiziranja i ekonomsko političkog upravljanja u našoj zemlji, to je vrijednost ove inicijative. Oko ovog drugog smo potpuno načisto da trebamo podržati. Oko ovoga prvoga očekujemo od Vlade kao što je ovdje kolega Šuker rekao, iznesite nam dvije ili tri varijante pa ćemo ih raspraviti. Zašto se o ovoj stvari nije raspravljalo na relevantnim odborima Hrvatskoga sabora? Jel' bi to bio višak, jel' bi to bilo loše? Ne bi. Vlada ima ideju, predoči to Odbor za gospodarstvo, predoči to Odbor za proračun, predoči to drugim relevantnim odborima, ne mora doći na plenum i može se raspraviti i vidjeti da li to drži vodu ili ne drži vodu. I što od toga je, koja varijanta je od toga dobra, koja od toga varijanta nije dobra? A mi smo se blokirali u toj priči da bismo dospjeli do toga da se kod jednog broja građana probudi svijest o potrebi zaštite javnoga kapitala. I iz tog razloga što je ta svijest probuđena mi podržavamo da se ta svijest održava i da se razvija, to je važno za Republiku Hrvatsku. **Zgrebec, Dragica Spomenuli ste jednu mantru i sami ste to rekli koja se vječito provlači da je država loš gospodar, loš vlasnik, loš poslodavac no međutim svaki puta se taji da to nje država. Ne funkcionira država na taj način, to su pojedinci koji su imenovani, koji su servirani od strane onih koji su trenutno na vlasti. Kada ste spominjali onaj financijski ili ekonomski dio onda ste rekli da ne znate točno da li je točna ona informacija koju je kolega Šuker rekao ali s obzirom da ju svi provlače i nitko ju ne osporava, evidentno je da nećemo sa tim vratiti te dugove o kojima je riječ. No međutim zaboravili ste na još jedan detalj da u ugovorima je predviđeno da ćemo plaćati ukoliko promet ne bude bio na određenoj razini. A to znači da bi nam se moglo desiti da to nije onih onih 2 milijarde ili 3 milijarde, nebitno sada koliko ćemo ostvariti nego ćemo ustvari kroz sve te godine vjerojatno izgubiti upravo onoliko koliko smo dobili. A kakva onda to mora biti računica, koja je to, koji je to motiv koji vodi ne nas nego onoga koji je uopće predložio. Mislim da da to stvarno nije onako da ne kažem pošteno prezentirano. I još jedna stvar kada ste nabrajali sve ono što smo mi stvorili, odnosno što je netko stvorio kroz generacije zaboravili ste i na HEP. A upravo ovih dana čitamo da iduće godine HEP ide u privatizaciju. I to je isto onako lagano servirano u vrijeme dok se priča masovno u svim u svim medijima oko monetizacije oko 100 drugih pitanja ovo je onako lagano provučeno kroz medije privatizacija HEP-a. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** HEP ne može bez Zakona o privatizaciji ići u privatizaciju a zakon mora doći u Sabor. Odgovor na repliku Milorad Pupovac.

jasno je da postoje oko nas u našim ekonomskim teškoćama, u našoj zaduženosti, u našim teškoćama da ekonomiju oporavimo postoje oni koji uvjeravaju da postoje rješenja i upravo ta rješenja. Još u vrijeme kada, u vrijeme Vlade gospođe Kosor dolazili su ljudi koji su nudili rješenja koja današnja Vlada želi a protiv koje je ova referendumska inicijativa. I nastojali su dobiti podršku ljudi sa različitih strana i to je njihov posao. Ali naš posao ovdje koliko ja razumijem jeste u tome da ne dopustimo da to bude jednostavan posao, da ne dopustim da to bude i jedini način kako se može doći do rješenja. I hvala onima koji su pokrenuli ovu inicijativu i stavili nogu u vrata. A što se tiče pitanja daljnjih mogućih privatizacija ili daljnjih mogućih koncesija ili daljnje moguće kampanje u pogledu toga šta država čime država može upravljati ili ne može upravljat. Pa znate što, to je otprilike kao i, sasvim je svejedno tko će biti vlasnik za ono čime se vlada. vlada. Ustvari … kako gospodari, a ne tko ima titular. Iz tog aspekta bi bilo i nama sasvim svejedno to

Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Nosim dva papira, ali jako malo na njima piše. Neću dugo. Klub HNS-a će podržat ovaj zaključak o provjeri potpisa vezano za referendum o monetizaciji autocesta. Tu je bilo odnosno stalno je rasprava o tome da se pokušava nešto odugovlačit, odnosno da se ne želi dat kratke rokove itd. Mislim svi moramo bit svjesni kao što je referendumska inicijativa demokratski korak, isto tako moramo znati da demokracija kao takva ima svoju proceduru i da ide svojim slijedom. Jedan od koraka, prvi korak je da se provjeri broj i da se verificiraju, odnosno da se iskontroliraju sami potpisi. Što se tiče samog merituma stvari, pitanje referendum i inflacije referendumskih inicijativa, HNS stoji na stajalištu da je pitanje vezano uz ovu ovu ideju odnosno taj postupak koji je Vlada dala u proceduru, a to je da se ide u monetizaciju sigurno nešto što provocira različita stajališta i što sigurno nije zanemarivo u tom smislu. Ako jedan veliki broj ljudi, a vidjeli smo da je izašlo 500 i nešto tisuća ljudi na taj referendum prema onim saznanjima koja imamo, da to je nešto o čemu treba voditi računa, kao što treba i o svim drugim referendumskim pitanjima, međutim ovo nekako uistinu ima posebnu težinu jer se radi o javnom dobru kojim bi trebali i imaju pravo raspolagati svi građani Republike Hrvatske. situacija u kojoj jest gospodarstvo, a u više navrata je i danas u raspravi upravo o tome se govorilo, je na neki način iniciralo tu ideju Vlade da kroz monetizaciju pokuša rasteretit ustvari dugove Republike Hrvatske, javni dug i da na neki način pokuša zakotrljat u Hrvatskoj neke druge investicije koje će u toj razlici, odnosno u mogućnosti i šansi Republike Hrvatske kad taj dug umanji, omogućiti neki novi inicijalni rast. To se ustvari kad je donesena odluka o izgradnji autocesta dogodilo, znači u nekom periodu od par godina nakon što su autoceste izgrađene, kao što bi se vjerojatno tako nešto dogodilo da sad imamo snage za jedan jači zamah u investiciju u infrastrukturu. Da li su to željeznice ili nekakva lučka postrojenja, sigurno da bi to Republici Hrvatskoj dalo onu jednu dodatnu šansu i dodatnu snagu da krene prema naprijed. I u tom smislu je ta inicijativa za HNS prihvatljiva. Ovdje su danas u raspravama svi bili u pravu, ja bih rekla i Vlada je u pravu. Da li smo svi imali dovoljno informacija i uopće ova inicijativa oko referendum koji jest jedna, ima vrlo veliku snagu, ali nisam sigurna da smo svi dovoljno imali informacija i oni koji su inicirali referendum, a i možda i sama Vlada da li je dovoljno informirala neću reći samu sebe, ali one koji donose odluke. Ja moram reći da moj odbor, tu su se spominjali odbori, moj odbor je zakazao jednu sjednicu na kojoj ćemo dobit ja se nadam od ministarstva, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu dobit jednu kvalitetnu informaciju o toj inicijativi, odnosno o procesu u kojeg smo ušli. Ovdje je bilo u više navrata rečeno da Hrvatska nije u tako teškoj situaciji pa ja jesam isto uvjerena da Hrvatska nije u tako teškoj i katastrofičnoj situaciji, ali moramo priznati to da iz dana u dan sjedeći ovdje u Saboru upravo od kolega koji su danas govorili da nije, stalno slušamo da je. E pa sad ne znam da li jesmo ili nismo. Nisam nikoga imenom spomenula, ali neki kolege ovdje često govore o katastrofičnoj ekonomskoj i svakoj drugoj situaciji u Hrvatskoj. I sigurno da je Vlada potaknuta tim gospodarskim problemima i šansama koje možda otvara rješavanje dijela duga, da je ta ideja nešto što je politička odluka definitivno, Vlade. Naravno, ovo cijelo pitanje osim što ide na provjeru provjeru broja glasova odnosno verifikaciju samih glasova, ono bi trebalo ići vjerojatno i na provjeru pitanja da li je ta odluka odnosno taj referendum i pitanje da li je ustavno, u skladu sa Ustavom. E sad, pretpostavljam da će i to pitanje se postaviti Ustavnom sudu, jer mi znamo šta su ovlasti Vlade RH. HNS sigurno podržava širu raspravu o ovakvoj temi, ali odluka, takva politička odluka prema našem Ustavu koliko ga mi iščitavamo, a nećemo ništa prejudicirati jest u ovlasti Vlade Republike Hrvatske. Međutim, to je pitanje na koje će odgovoriti eventualno Ustavni sud. Isto tako bi bilo dobro da kad o ovakvim stvarima razgovaramo zato smo svi bili dosta poetični kad pričamo o ovim temama, o bogatstvu, društvenom, državnom vlasništvu, ovakvom, onakvom. Mislim da tu puno više bi mi kao saborski zastupnici trebali pozivati se na razum i na racio i potrudit se da ako nam netko i nije dao sve i potpune informacije da do tih informacija dođemo. Jer mi sigurno da imamo te kanale. Mi sigurno imamo kanale kroz koje možemo doći do kvalitetnih informacija i od struke i od meritornih institucija, tako da nismo sigurno mjesto na kojem bi trebali pretežno o ovakvim temama govoriti sa pozicije emocija i i sa pozicija lirike i ljubavi prema asfaltu, kilometrima asfalta koje je izgradila RH. Zato Zato evo ja samo kratko u ovom osvrtu. Naravno da bih pokušala biti, apelirati da bi ako vidim da sam već pod replikama apelirat na to da pokušamo racionalno o ovoj temi, više racionalno, a manje emotivno diskutirati. I da će nas onda možda dovesti i do najboljeg rješenja bez obzira bilo ono da ili ne za monetizaciju. Ovo vaše kratko izlaganje će trajati oko 26 minuta kolegice. Ivan Šuker, replika. u stvari mislio sam si bi se ili ne bih javio za repliku. Međutim, ako je javni dug RH 82% BDP-a. To je 270 i još nešto milijardi. I ako mi njega smanjimo za dvadesetak milijardi kuna jesmo li mi promijenili svoju sliku? onom trenutku kad Hrvatske autoceste počnu vraćati svoj kredit oni po ESA-i 2010 ne upadaju u ukupni dug države zato što imaju vlastite prihode. Prema tome, treba znati metodologije jer to je ključna priča. Dakle, mi sa ovim gledajući financijsku sliku Hrvatske se nikome nećemo dopasti bog zna kaj, osim kaj ćemo onima koji imaju jeftini kapital, a nemaju ga gdje sad investirati ponuditi lijepu koku nesilicu zlatnih jaja. To je činjenica i od toga može pričati što god tko hoće. Pa na kraju krajeva ima tisuću mogućnosti. Imaju i mirovinski fondovi, imaju obveznice, ima milijun načina da se ova stvar riješi. Pa zašto smo išli samo sa jednim konceptom? tome, to je bio razlog zašto smo mi tražili da se ovakve stvari ne mogu rješavati bez posebnog zakona i da se o njima, ako treba cijeli dan raspravlja u ovom Saboru. Tisuću ljudi je pametnije od jednoga, a ne, ne kažem onu narodnu da su čovjek i neka živinica pametnija nego sam čovjek. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ali ja ne bih trebala davati savjete, ali da se htjelo raspravljati o ovoj temi mogli ste predložiti interpelacije po našem Poslovniku. Kolegica Nada Turina-Đurić, odgovor na repliku. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Pa ja sam rekla u svojoj raspravi svi su danas u svojim raspravama bili u pravu, ali možda je i Vlada u pravu. Ne znam, možda da. Jer mi imamo dug od 4 milijarde eura, bez bez kamata. Znači HAC i ARC 30 milijardi eura. U sljedeće tri godine nam dolazi na naplatu 2 milijarde eura. gledajte reprogramirati dug je znači ostaje dug i radimo, kako bih rekla radite za dug. A ako taj dug nemate onda ne radite za taj dug, nego taj dug, odnosno te novce koji će vam ostati tu negdje u džepovima možete upotrijebiti za nešto drugo. O tome se radi, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Đurić-Turina, rekli ste da treba koliko sam vas shvatio, a možda sam krivo shvatio, referendumsko pitanje dati na provjeru Ustavnom sudu. Ne treba. Već smo imali praksu da nismo, da Sabor nije dao referendumsko pitanje na provjeru Ustavnom sudu. To jest naša mogućnost da se da ili da se ne da. Ja sam i predložio da ne dajemo pitanje. Ustavni sud može sam reagirati ako se krši Ustav, ali i ne treba. Prema tome, a kad se prebroje glasovi može biti nakon toga referenduma ako je takva odluka. Znači nije potrebno. Druga stvar. Radite za dug ste rekli malo prije. Međutim i u svojoj raspravi oni koji će kupiti, odnosno koji bi koncesionirali autoceste oni će vjerojatno to raditi s kreditom. Vrlo je zanimljivo kako to da oni neće raditi za taj dug. Kredit se može reprogramirati sa daleko povoljnijim sredstvima nego što su dizani ti krediti. da biste vi bili u pravu trebamo računice. Netko nam je trebao podastrijeti računice i još nije kasno. Treba nam podastrijeti računice da bismo mogli donijeti prave odluke. Bez tih preciznih računica možemo govoriti o dojmu ili se hraniti ono što pročitamo u medijima. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana kolegice. Ja pretpostavljam da ste koristeći formulaciju neće ništa pomoći ukoliko budemo koristili poetske izraze, mislili na izraze koje sam ja koristio u svom govoru. Ali htio bih vas ispraviti, ja nisam koristio poetske izraze, a nisam ni primijetio, a nastojao sam biti svjestan svojeg stanja dok sam govorio, da je moje stanje bilo emocionalizirano dok sam govorio. Znalo je biti u nekim drugim govorima ali u ovom govoru nije bilo. Dakle, nisam koristio izraze tipa naše prekrasne autoceste niti sam koristio naše autoceste, naše obiteljsko srebro. To bi se moglo svrstati eventualno u poetske izraze. Koristio sam vrlo precizne izraze kao što je javni kapital, a to je ekonomsko politički termin koji za sebe pretpostavlja određenu vrstu ekonomsko političkih mjera i ekonomsko političku filozofiju. I nju sam zagovarao sa punom sviješću o tome što to može značiti. A sad ću reći što može značiti. Da su privatizacija i monetizacija donosile ili doprinosile jednakosti Hrvatske u odnosu prema investitorima, bankama i ostalima onda bi Hrvatska dosada bila ravnopravnija nego što je bila, ovako nije. Da su privatizacije, koncesije, monetizacije doprinosile tome da građani RH budu unutar sebe i međusobno ravnopravniji a ne da narasta nejednakost onda bi ta privatizacija i monetizacija doprinijela tome a ovako ne doprinosi. I ako vam je ovo emotivno što ću sad zadnje reći moći ću se s vama složiti. A to je privrženost prema onome što bi država trebala biti. Ne u identitetskom smislu te riječi nego u smislu mogućnosti svoga opstanka, a to je ako ćete državi oduzeti da nečim upravlja, javnim poduzećima pa kako ćete uopće razviti mogućnost da država postoji? **Zgrebec, - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa kolegice Turina-Đurić bili ste u jednom dijelu malo kontradiktorni. Rekli ste da mi imamo mogućnost kao saborski zastupnici doći do stvarnih i kvalitetnih informacija. Pa kako to da onda nitijedan od 151 zastupnika nema te kvalitetne i stvarne informacije? Sami ste rekli da možda ni Vlada samu sebe nije dovoljno informirala. Pa sjetite se samo činjenice da vi kao predsjednica Odbora za promet koliko puta ste tražili od ministarstva da imamo kojekakve tematske sjednice sa određenim temama, sa određenim dijelovima tog resora i do čega smo dogurali? Do jedne polusjednice koju je napustio ministar nakon pola sata ili nekoliko vremena iz razloga što je imao hitnu obavezu da se nađe sa kolegom, drugim ministrom iz Vlade. Toliko o tome koliko se doživljavaju saborski zastupnici i koliko je njihova mogućnost da dođu do stvarnih i kvalitetnih informacija kako ste vi rekli. I završno predsjednik odbora, Peđa Grbin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. morao sam se javiti za ovu završnu riječ zbog određenog broja stvari koje su rečene oko procedure. Procedura zasada nije upisana u zakon niti ima rokova. Ja u pogledu toga mogu reći ako ste pogledali prijedlog Zakona o referendumu vidjeli ste, ovog novog koji je danas krenuo u proceduru a koji je duže vrijeme bio u javnoj raspravi, vidjeli ste da su u njemu rokovi predloženi. Neki će reći kratki, neki će reći dugi, a ja ću vam dati primjer jedne građanske inicijative Hrvatske i Švicarske. Prvo ću pričati o hrvatskoj građanskoj inicijativi "U ime obitelji" koja je krenula u travnju 2013. godine, prikupljeni su potpisi, nakon toga smo o njoj raspravljali, uputili smo je Vladi na prebrojavanje, Vlada je prebrojavala, imali smo i neke odluke Ustavnog suda, možemo reći natezali smo se, možemo reći još malo smo raspravljali u Saboru ali 1.12.2013. godine održan je referendum. S druge strane u zemlji koje su puna usta svih koji zazivaju referendum 2011. krenula je inicijativa sličnog sadržaja, gotovo identičnog i tražila je istu stvar u švicarskom Ustavu. Potpisi su prikupljeni, 2012. godine predani su Švicarsku skupštinu i do danas ne samo da referendum nije raspisan, zadnji put kad sam provjeravao u listopadu ove godine nije bilo niti rasprave u Švicarskoj skupštini. Nemojte od Hrvatske tražiti da provodi švicarsko pravo samo u dijelu koji vam se sviđa. U normalnim državama rokovi su daleko duži i od ovih za koje tvrdite da su predugi u prijedlogu Zakona o referendumu koji je danas krenuo u proceduru, a da ne govorimo da su daleko duži od ovoga o čemu danas govorimo. o čemu danas govorimo. Pogledajte Veliku Britaniju, primjerice. Referendume najavljuju preko godinu dana unaprijed. Druga stvar vezana uz referendumske inicijative. Niti u jednoj zemlji koja poznaje referendumsku inicijativu moratorija nema pa ga tako nema niti će ga biti u Hrvatskoj. Zamislite situaciju, kao što neki zastupnici danas predlažu, netko započne građansku inicijativu i Vlada do daljnjega ne može donositi odluke. Sutra, prekosutra će HDZ biti na vlasti u ovoj državi, ili neće, mi ćemo biti u opoziciji ili nećemo, ali ako ja budem u opoziciji i ako prihvatimo ovo pravilo pa Boga mu za svaku odluku koja mi se ne bude sviđala počet ću prikupljati potpise. Prikupio ih ili ne prikupio moratorij se mora postaviti na donošenje odluka. A koja će onda Vlada kojom zemljom vladati i kako? Nitijedna. Nitijedna. Zato kad predlažete moratorije razmislite koje su posljedice takve odluke. To što vi želite opstruirati kapa dole. E sad, kad govorimo o moratoriju ovaj referendum nije o autocestama. Ja ne znam dal ste pročitali referendumsko pitanje, da li ste pročitali prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama kojeg predlažu autori referendumske inicijative, ali tamo se autoceste ne spominju niti jednom riječju. One se spominju samo u naslovu referenduma i zahtjevu koji je nama predan. A o čemu oni u zakonu govore? O sveobuhvatnoj zabrani jednog načina raspolaganja na svim javnim prometnicama u RH. A znate A znate šta to znači? Nema više koncesija za primjerice davanja parkiranja na javnim prometnim površinama, ok raspuštamo sve parking firme u Hrvatskoj i zdravo. O tome niko nije razmišljao. Ali to piše u prijedlogu zakona. Kolega Šuker, to piše u prijedlogu zakona. I sad završit ću sa onime što je sindikat rekao, traži, postavlja ultimatum državi da što prije postupa po ovom referendumskom pitanju. Pa zašto onda taj sindikat nije primjerice u travnju 2010.godine kada je Vlada Republike Hrvatske, tada je njome upravljala druga stranka ali to je uvijek jedna te ista Vlada u svojem programu predvidjela davanje autocesta u koncesiju. Taj program je i danas javno dostupan. Zašto sindikat tada nije započeo sa postupkom prikupljanja prikupljanja potpisa, zašto nije prije dvije godine kada je opet Vlada Republike Hrvatske krenula operativno realizirati ovaj postupak monetizacije između ostalog i izborima konzultanta, zašto tada sindikat nije počeo prikupljati potpise nego je čekao listopad ove godine i onda danas dolazi ovdje i traži moratorije. Meni je drago da ste podržali ovu odluku, meni je drago da će ova odluka očito kada o njoj budemo raspravljali dobiti potrebnu većinu, želim vjerovati i uvjeren sam da ćemo tijekom siječnja, do kraja siječnja dobiti potrebne podatke od Vlade, da ćemo znati koliki je točan broj potpisa a onda ćemo prvo na Odboru za Ustav, a onda i na plenarnoj sjednici, a vjerojatno i na sjednici svih matičnih i zainteresiranih radnih tijela Hrvatskoga sabora provesti jednu široku sveobuhvatnu raspravu o tome da li ovo pitanje dopušteno, nije li ovo pitanje dopušteno i koji je pravi put raspolaganja autocestama u RH, ali prije svega koji je pravi put upravljanjem duga koji je nastao zbog izgradnje autocesta u RH? Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zaključka glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege sutra nastavljamo u 9,30 sati. Počet ćemo sa listom kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a. Planiramo da sutra odradimo zaključno sa točkom 24. Hvala.